Шановні колеги, готові реєструватись? Якщо що, то нагадую, що реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки "за". Да, да, зліва. Перша зліва, Ярослав Іванович, справа – інша. Прошу реєструватись.

В залі зареєстровано 288 народних депутатів України. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата України Євтушка Сергія Миколайовича до складу депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Відповідно до статті 60 прим. Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Мінус 25 тариф.

Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій з заміною перерви на виступ. Герасимов Артур Володимирович. 10:11:32 ГЕРАСИМОВ Шановні українці! Що ж відбулося вчора у Печерському суді? А відбулося незаконне тричі абсурдне сфальсифіковане політичне судилище над п'ятим Президентом України. Весь світ і так бачив у цих справах політичні переслідування. Але вчора – це було юридично доведено через критерії європейських судів. Також викрито і юридично зафіксовано численні фальсифікації цієї справи з боку Офісу Генпрокурора та ДБР. Найбільш абсурдне, що Офіс Венедіктової намагається довести, що під час війни військовим виконувати укази Верховного Головнокомандувача не потрібно. Риторичне питання. Кому вигідно поставити під сумнів конституційну презумпцію в Україні і нашу обороноздатність? Виключно країні-агресору. А ще вчорашнє судилище переконливо довело, що Зеленському та його триставідсотковій своїй Генпрокурорці плювати на Конституцію України. Бо не вагаючись, вони вирішили призупинити презумпцію невинуватості і призначити винним в країні кожного з понад 40 мільйонів українців, точно як сталінські прокурори в 1937 році. Причому, зверніть увагу, проти Порошенка порушено справи за відроджену армію та наказ про контрнаступ, за Мінські угоди на яких тримаються санкції проти країни-агресора, за те, що шляхом об'єднання українських церков була створена Православна Церква України і отриманий Томос. В кожній з цих сфабрикованих справ напряму зацікавлена Росія. Але більш ніж за рік, риючи вздовж і впоперек, витративши на пошуки майже 100 мільйонів гривень, вони не знайшли жодної корупції, нічого. Це доводить, скільки брехні було вилито на Порошенка за останні роки. Чому? Бо він як кістка в горлі Кремля та його п'ятої колони в Україні. Фактично судять не Порошенка, а руками Зеленського Кремль судить всю Україну за 5 років опору. Вони вимагали арешту п'ятого Президента, сподівалися, що шоу здатні врятувати рейтинг Зеленського. Коли весь цивілізований світ різко це засудив, ввімкнули задню, але роблять все, щоб обмежити пересування Петра Порошенка всередині України та за кордоном. Бо на дипломатичному фронті Порошенко вперто продовжує ефективно захищати Україну, це дуже дратує і Кремль і Зеленського. А всередині держави п'ятий Президент допомагає людям в кризових ситуаціях. Зокрема, 130 тисяч костюмів для медиків від Порошенка допомогли знизити статистику захворювання лікарів з 20 до 9 відсотків. А оплачена техніка вже відновлює села Прикарпаття після руйнівної повені. Але є і хороші новини: вони бояться українців, суд вже втретє переносять, сподіваються, що десятки тисяч людей не вийдуть на вулицю знов. Але вони помиляються, наш обов'язок 8 липня продовжити боротьбу, аби "зелене кривосуддя" не побудувало Росію на нашій землі. Дякую. Шановні колеги, ми йдемо далі по поправках. Ми зупинилися вчора на поправках Олега Анатолійовича Макарова. Зараз поправка 1881. Олег Анатолійович, будь ласка.

у список самообмежених осіб особу, яка страждає на лудоманію. Моя правка стосується того, щоб в законі було чітко зрозуміло, хто відноситься до членів сім'ї першого ступеня споріднення, інакше цю норму застосувати неможливо. Дайте відповідь, будь ласка, чому моя правка не була прийнята? Яким чином ми можемо впливати на те, що люди, які хворіють на цю страшну хворобу, залежність від від ігри в казино і від ігри на гральних автоматах, не зможуть бути внесені в цей реєстр у зв'язку з тим, що в цьому законі ми виключаємо згадку, хто входить до членів сім'ї першого ступеня споріднення? Я пропоную підтримати мою правку, поясніть, чому ви її не підтримуєте? ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Ми відхилили цю правку тільки тому, що ми прийняли позицію, що близькі родичі. Тому що вона правка говорить про те, що всі всі близькі люди можуть впливати на цей процес, я знаю, що там входить і зять, і невістка, і багато інших. Тому ми вибрали позицію – тільки близькі родичі. Олеже Анатолійовичу, ви наполягаєте на голосуванні, так? Ставиться на голосування поправка 1881 народного депутата Макарова, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1939, народний депутат Макаров Олег Анатолійович, будь ласка. Розмір банківської гарантії для казино встановлюється в 7 тисяч 200 мінімальних заробітних плат, мінімальна заробітна плата в Україні збільшується щороку. Моя пропозиція: кожного року, щоб оператор казино збільшував банківську гарантію до розміру кратного 7 тисяч 200 помножити на розмір банківської гарантії в цьому році. Я прошу дати відповідь, яким чином через 5 років банківська гарантія не буде відповідати реальному стану речей в державі і не буде прив'язана до мінімальної заробітної плати, яка встановлена в країні? Хочу нагадати, що три роки назад мінімальна заробітна плата була втричі менша ніж зараз, всього 1 тисяча 600, зараз буде вже 5 тисяч. І таким чином різниця в три рази банківської гарантії в залежності від мінімальної заробітної плати. Як ви збираєтесь вирішувати це питання? Дякую. Ставлю на голосування поправку 1939 народного депутата Макарова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2211. Народний депутат Макаров. Ви пропустили правку 1939. Будь ласка, поверніть мені час поки ви будете шукати цю правку. І, будь ласка, я звертаюсь до головуючого, наведіть порядок у залі, в першу чергу, відженіть відженіть від доповідача людей, які не мають відношення до цього законопроекту, вони заважають зараз розглядати законопроект у другому читанні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже Анатолійовичу, я з задоволенням віджену, але там, в тому числі і члени вашої фракції.

Правка 1939 стосується азартних ігор казино через мережу Інтернет. Олег Романович вчора, коли повідомляв, що він хоче врегулювати

В більшості законодавств країн, якщо заходять на сайт Інтернет-казино з країни, в якій заборонено Інтернет-казино, то тоді починає блокувати цей сайт. Якщо ми дозволяємо у нас грати в казино, в Інтернет, в Україні, це значить, що і контори, Інтернет-контори будуть приймати наших громадян в свої..., дозволяти грати через їх сайти. Я пропоную зараз прийняти мою правку і заборонити Інтернет-казино як великий злочин для українського народу.

Якщо ми їх забороняємо, чи ми зможемо зробити так, що їх немає, що їх немає в Інтернет-просторі? Якщо вони є в Інтернет-просторі, це не означає, що ми їх легалізуємо. Ми пишемо порядок, як їх поставити в стойло – да? Як їх заставити показувати заставити показувати свою звітність. Взагалі показати, що вони є – да? Тому що є багато іноземних компаній, які працюють на нашому ринку. Чому ми не можемо зробити так, щоби наш резидент міг собі спокійно працювати в Інтернеті? І коли він почне працювати, ми почнемо його контролювати, почнемо використовувати всі правила, які є в цьому законі для того, щоби він постійно був на виду і ми розуміли, що він мусить платити податки. А так всі компанії, які працюють, по-перше, не платять податки в наш бюджет… Шановні колеги, я ставлю на голосування поправку 1939 народного депутата Макарова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2211, народного депутата Макарова. Я вам відповім зараз на вашу репліку попередню і скажу, що зараз ви впускаєте в Україну через Інтернет саме іноземні сайти. Якщо буде рішення про заборону, то тоді ми будемо блокувати так само як російські сайти, так само банкам буде заборонено переводити гроші на рахунки таких казино, а дозволяючи Інтернет-казино, саме ви дозволяєте грати в українських, а так само і в західних іноземних Інтернет-сайтах. Нам потрібно обов'язково заборонити саме українським законодавством Інтернет-казино. В такому випадку ми можемо вимагати, щоб інші країни не пускали з ІР-адрес українських гравців. А як тільки ви запускаєте, ви кажете, що податки будете брати, ви уявляєте з яких сум і з яких програшів ви будете брати податки. Що ви говорите? Це абсолютно неприпустимий бізнес – Інтернет-казино зараз, коли всі ходять з мобільними телефонами, у кожної Ставиться на голосування правка 2222 народного депутата Олега Макарова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні народні депутати, Пан Халімон. В мене оголошення. Давид Георгійович Арахамія! Арахамія, ви чуєте хоч щось, ні? Вибачте. Шановні колеги, ми розпочали нашу роботу, не привітавши нашої колеги. У Яни Вадимівни Зінкевич сьогодні теж день народження. (Оплески)

Я вас вітаю. Я від всього депутатського корпусу бажаю вам здоров'я, нових перемог у вашому молодому віці, нових досягнень та завжди руху вперед. Щоб нічого в житті вам не заважало це робити щиро вам бажаю. І я впевнений, що депутатський корпус до цього доєднався. Ще раз зі святом! В цій поправці мова йде про те, що тризіркові готелі треба виключити з переліку об'єктів, де можуть бути розміщені гральні автомати. Я вам скажу, що в спальних районах міста Києва досить великий… Можете не заважати, будь ласка?! Дуже великий потенціал для того, щоб прямо в житлових кварталах будувати лжетризіркові готелі і розміщувати там гральні автомати. Задача цього закону і задача наша з вами – вивести гральні автомати з спальних районів, не дати можливості простим українцям програвати свою заробітну плату, дати можливість батькам і матерям приносити заробітну плату своїм дітям. Вашим законом і цією нормою з тризірковими готелями, де всього 50 номерів має бути, ви запускаєте в спальні райони, в маленькі міста казино і гральні автомати. Я прошу, виключіть, будь ласка, гральні автомати,

Олег Анатолійович, тоді, коли було прийнято рішення відхилити всі правки, які дозволяли розміщувати в спальних районах зали гральних автоматів, концептуально вирішили, що три, чотири, п'ять зірок готелі, їх настільки мало, і що просто так побудувати готель для того, щоб відкрити зал гральних автоматів просто економічно невигідно. І тому, якщо їх є

це максимально. Більше локацій ніяких для них немає. А як ми концептуально вирішили, що цей вид діяльності треба легалізувати, то це не означає, що треба його викинути з цього тексту. Правка відхилена. Ставиться на голосування правка 2222 народного депутата Олега Макарова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-93 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2591, народного депутата Макарова. Будь ласка, послухайте мене, пане доповідачу, послухайте мене і не відволікайтесь. У вашому законопроекті вказано області, і далі вказано, яким чином по областях розподіляються ліцензії. Я розумію, послухайте мене, будь ласка. І жодного слова немає про український Крим, і жодного слова немає про український Севастополь. Я дав формулювання, яке вводить у цей закон регулювання на території Автономної Республіки Крим і на території Севастополя. Ви зараз змінили формулювання таким чином, щоб взагалі не було ніякої згадки про цю територію України. Скажіть, будь ласка, хто по вашому закону буде регулювати гральний бізнес в Криму і в Севастополі – чи не країна-агресор випадково, згідно цього закону? Будь ласка, чітко треба вказати в законі, що ця територія Україна, це наша юрисдикція, і тільки українська влада може регулювати всі питання, включаючи ігорний бізнес в Севастополі і в Криму.

На робочих групах ми обговорювали питання, що робити з нашими територіями Крим і Донбас. Прописували все в загальному, окремо не акцентували на цьому увагу. Тому що якщо ви почали акцентувати на цьому увагу, почалися би нові маніпуляції на рахунок цього. І тому вашу правку не враховано, щоб не піднімати зараз додаткових питань, тому що, враховуючи вашу правку, ми би підняли багато інших питань.

Так само вказуються області, чомусь було об'єднання Київ і Київську область в один регіон і знову жодної згадки про Крим і про Севастополь. Розкажіть, яких маніпуляцій ви боїтеся в питанні визначення, що Крим – це Україна і Севастополь – це Україна? Яким чином ви зараз хочете обійти це питання в питанні регулювання ігорного бізнесу? Я вважаю, що в кожному законопроекті, коли ми згадуємо про будь-які регіони України, про області, будь-які адміністративні одиниці, повинно чітко бути вказано, що саме на цій території здійснюється регулювання українським законодавством. в третьому читанні ввести ці поняття і чітко вказати, що це територія, де мають право бути ігрові зони, коли це відбудеться, коли Крим повернеться в Україну, тільки на підставі законодавства України. Відсутність згадки про це відкриває якраз для маніпуляцій простір. Прошу цю правку проголосувати і повернути її назад. Ставлю на голосування правку 2397 народного депутата Макарова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-111 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2425. Романович, вам розказати те, що ви не почули, коли ми казали про банківську гарантію. Банківська гарантія прив'язується у вас до мінімальної заробітної плати на момент початку діяльності. Ліцензія видається на 5 років. Зарплата в Україні мінімальна росте. За останні 3,5 роки вона виросла в три рази. То і банківська гарантія повинна збільшуватися пропорційно збільшенню мінімальної заробітної плати в Україні. Я пропоную. Ця правка стосується того, що кожен рік в разі збільшення заробітної плати банківська гарантія для оператора повинна збільшуватись, він повинен підняти її, або збільшити депозит. Чому відхилили цю абсолютно нормальну з економічної точки зору пропозицію? Будь ласка, проголосуйте цю правку. І для всіх операторів азартних ігор потрібно проводити індексацію банківської гарантії відповідно до збільшення мінімальної заробітної плати в нашій країні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, позиція комітету. 10:32:18 МАРУСЯК О.Р. Шановний Олег Анатолійович, ми з вами декілька раз це питання обговорювали. Все буде так, як ви кажете, тільки з періодом не кожен рік, а 5 років. Тому що, коли оператор заходить на ринок, для нього потрібно зафіксувати певні зафіксувати певні цифри, на які він має розраховувати. Кожен бізнес на тому так побудований, що він має розуміти. Ви ж бачите, які ціни на ліцензії, які високі банківські гарантії. таких запобіжників ні в одному законі світу немає, наскільки ми високо підняли планку. Тому кожен додатковий запобіжник… Просто легше відхилити цей закон, ніж застосовувати всі запобіжники, які ви пропонуєте. Відхиляється ваша пропозиція. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 2425 народного депутата Макарова. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-93 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2591, народного депутата Макарова. Знову мова іде про банківську гарантію, але іншого виду діяльності. Зверніть увагу, якби ми прийняли цей закон 3 роки назад, то банківська гарантія була би в три рази менша. Оскільки розвивається суспільство, оскільки добробут росте, оскільки росте мінімальна заробітна плата, то і відповідальність гравця за те, що він виплатив виграш має підніматися відповідно до росту мінімальної заробітної плати. Це не є плата за ліцензію, це є банківська гарантія, гарантія діяльності. Вона повинна збільшуватися кожного року. Я ще раз наполягаю, при третьому читанні чи при повторному другому читанні, а я наполягаю на тому, що воно потрібно, в такому стані не можна приймати закон. Будь ласка, цю дуже важливу норму треба врахувати. А зараз, будь ласка, закличте зал підтримати, оскільки без такої індексації гарантії, які дає оператор казино і оператор гральних автоматів є недостатніми. Ставлю на голосування поправку 2591 народного депутата Макарова Олега Анатолійовича. Комітет пропонує відхилити. Прошу зал визначатись та голосувати. За-96 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2726. Народний депутат Макаров. Я зараз ще раз повертаюсь до гри в казино в мережі Інтернет. Будь ласка, ще раз послухайте. Якщо гравець з України заходить на сайт в іншій країні, яка поважає право, яка поважає закон з української ІР-адреси, то його туди не пускають. Якщо він в Україні приходить в банк український, просить перевести гроші на рахунок Інтернет-казино за кордоном, український банк забороняє цю транзакцію, оскільки у нас заборонено Інтернет-казино. Зараз, дозволяючи операторам Інтернет-казино витягувати гроші з українців з мобільних телефонів з їх банківських рахунків, ви запускаєте сюди весь світ, всі казино світу. Тому я абсолютно переконаний, що ця моя правка, яка виключає можливість роботи Інтернет-казино в Україні, спасає половину життів і половину оцих хворих людей. Будь ласка, підтримайте цю правку.

Якщо вони і так є, то чому їх не легалізувати? Відхиляється правка. Ставлю на голосування пропозицію 2726. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

За-99 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 3024. 10:37:13 МАКАРОВ О.А. Олег Романович, ця правка також стосується Інтернет-казино. Ще раз послухайте, що ви сказали: у нас зараз є Інтернет-казино нелегальне, то давайте його легалізуємо. Ми приймаємо зараз Закон про гральний бізнес, давайте його заборонимо і тоді буде підстава блокувати сайти, тоді будуть підстави забороняти транзакції, тоді буде підстава забороняти входити на IP-адреси як українських Інтернет-казино, так і закордонних. Тому ще раз кажу, ваша логіка про дозвіл Інтернет-казино в Україні абсолютно неприпустима. Нам треба при повторному другому читанні, до якого я закликаю, абсолютно викорінити, виключити згадку про Інтернет-казино. ГОЛОВУЮЧИЙ. Так виглядає, що ми змагаємося логіками. Якщо зараз іноземні оператори працюють на нашому ринку, а ми хочемо прописати правила, як це має бути, цим законом якраз ми хочемо прописати правила, щоб тільки резиденти України мали право працювати на нашому ринку, щоб іноземні оператори, було їм не вигідно заходити на наш ринок. Якщо наші резиденти будуть працювати на цьому ринку, тоді ми будемо блокувати. І так і так, питання ж блокування не в тому, чи є оператори, чи є це легальним бізнесом, чи нелегальним. Правка ваша відхилена і позиція комітету така сама. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 3024, комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-89 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 3204. 10:39:23 МАКАРОВ О.А. Олег Романович, повертаючись до нашої з вами дискусії про Інтернет-казино і про те, що треба легалізувати Інтернет-казино за вашою пропозицією, хочу вам сказати, що я подав правки, по всьому тексту, виключити цей вид діяльності. І до мого здивування, в трьох випадках ви підтримали цю пропозицію. Я дуже уважно буду слідкувати, щоб ці мої правки, які враховані, не пропали при публікації, якщо цей закон буде прийнятий. І я не скажу, які це правки, якщо ви самі не знайдете. Я дуже сподіваюся, що ці правки мої, які пройшли, дозволять нам викоренити казино з цього закону і з українського побуту, і з українського обіходу. Я прошу підтримати правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 3204, комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 3217. Це моя остання правка. Вона стосується адміністративної відповідальності за порушення цього закону і за порушення Кодексу адміністративних правопорушень у цій сфері. Але я хочу сказати, що законопроект, який ми зараз розглядаємо потребує кардинального корінного перепрацювання, ми повинні викорінити гральний бізнес, гральні автомати із спальних районів. Ми повинні викорінити можливість простих українців програвати свою зарплату, ми повинні зупинити хворобу, яка може прийти в Україну під назвою лудоманія. Я переконаний, що цей недосконалий законопроект потрібно, як мінімум, відправляти на повторне друге читання, як максимум – відхиляти і писати новий законопроект, де має бути чітко написано, що вони працюють тільки в п'ятизіркових готелях і доступні тільки іноземцям, або багатим українцям, які можуть задекларувати свої великі статки, і таким чином поділитися податками з іншими людьми. Дякую. Ставлю на голосування правку 3217 народного депутата Макарова. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-102 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

Ви одну правку хотіли би ставити на врахування. Правильно я розумію? І виступ – 2 хвилини. Включіть, будь ласка, мікрофон 2 хвилини. Після цього 220, да, правка? Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Колеги, насправді даний законопроект відрізняється кардинально від того концепту, який нам був запропонований раніше. Для мене було принциповим питанням, щоб під час організації грального бізнесу, казино, гральних автоматів так, як це є у всьому світі, використовувалися виключно готелі, і це є у законопроекті. Друге питання – це безпека гравців і обмеження тих осіб, які виносять останнє зі своєї хати. Тому що, ви знаєте, декілька днів тому був в одному із спальних районів, і коли ти йдеш по вулиці, кожні 5-10 метрів – ломбард. Так от, згідно нашого законопроекту, який напрацював автор, а я вам скажу, що він провів титанічну роботу, тому що з кожним автором правки він дискутував, він говорив, аргументував позицію саме з державницьким підходом. Так от, якщо говорити про ломбарди, то зараз, коли ринок був нелегальним, коли під прикриттям всяких державних лотерей видурювали останнє всякі "космолоти", "кашалоти". І в нас є обмеження – тільки з 21 року можна буде потрапити до такого грального закладу. І буде створено відповідний реєстр, до якого будуть вносити осіб, які будуть мати обмеження до участі в гральному закладі. І я просив би підтримати. Тому що, ви знаєте, от опозиція, для них вся їхня діяльність – це азартна гра. А я впевнений, що ті люди, для яких це не гра, а для яких це дійсно питання, по-перше, безпеки кожного громадянина України, обмеження, сплата податків, створення спеціального фонду освіти, науки, медицини. І ми переслідуємо тільки державницьку позицію, тому голосуємо "за".

про захист в першу чергу гравців. Тому що в нас є певні запобіжники, і є певні гарантії для організаторів грального бізнесу, але водночас в нас незахищеним залишається гравець. Адже дуже часто букмекерські компанії, і це ні для кого не секрет, коли гравець дійсно зробив ставку, яка виявилася виграшною, його звинувачують в якихось фальсифікаціях і без будь-яких пояснень просто йому не виплачують цей платіж. Тому моя редакція: "Обґрунтована підозра, передбачена пунктом 3 частини першої статті 36 цього Закону має бути письмово або в електронній формі надана гравцю з наведенням фактів щодо такої підозри протягом однієї доби". Тому це питання захисту гравців і я прошу підтримати представника профільного комітету, автора законопроекту цю правку, і ми захистимо гравців і таким чином збалансуємо роботу і організаторів грального бізнесу, і безпосередньо гравців, яким...

Очевидно, букмекери мають швидко реагувати і пояснювати, чому вони не роблять виплату. Так що моя особиста позиція – підтримати цю правку, а зал нехай визначається. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я правильно розумію позицію комітету, що 2020 на комітеті не була підтримана, однак категоричного супротиву ні в комітеті, ні у вас як представника комітету немає, правильно?

464 правка. Івченко Вадим Євгенович. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Колеги, я хочу звернутися до кожного. Ось дивіться, що у нас відбувається. В країні карантин. Велика заборгованість – більше 2,5 мільярдів гривень по заробітних платах. Шахтарі йдуть під Верховну Раду, шахтарі йдуть під Офіс Президента, встановлюють палатки. Виходять профспілки з вимогами, вносяться закони про рейдерське захоплення і майна у тому числі профспілок. У нас сьогодні повінь, у нас лихо на Західній Україні. А що ми з вами робимо? Ми з вами розглядаємо покер, гральні автомати, ми з вами розглядаємо "одноруких бандитів". Нас чують люди. Ви відчуваєте, що вони зараз, яку ненависть відчувають до Верховної Ради України, колеги? І ці правки, які сьогодні я подаю і прошу, щоб ви їх слухали, ми говоримо про те, щоб все було, як в інших розвинених країнах. Я зараз вам буду приводити приклади, щоб ви просто відчували, наскільки ми… ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету відхилити

За-106 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 668 правка, Івченко. Колеги, по-перше, хочеться, щоб ви чітко зрозуміли, щоб для того, щоби в бюджет були перераховані 4 мільярди, про які ви так хвалитесь на всіх ефірах, потрібно, щоб 40 мільярдів були витягнуті з кишень українців. Тобто ви говорите про те, що у нас є гральні зали в тризіркових готелях, ці "однорукі бандити" в маленьких городах, які будуть у закладах безпосередньо відкриватися. Ви навіть зняли правку близькості до дитячих садочків і шкіл – 500 метрів. Що це означає? Це означає, що українець бідний – не багатий, не іноземець, не гості, які приїжджають – а бідний буде приходити в ці гральні зали і виносити останнє, колеги, останнє. 40 мільярдів українці мають програти задля того, щоб ці копійки надійшли в бюджет. Ви будете розрушати сім'ї, ви будете розрушати безпосередньо здоров'я людей, а люди – це наші з вами не тільки виборці, Ставлю на голосування 906 правку. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Він чітко показує, яким чином держава відійшла від регулювання і збільшила кількість людей, які називаються лудоманами – ті, які вовлечены в ці азартні ігри. Вони з дев'ятої ранку, ще не прокинулась країна – вони чекають біля дверей, щоб зайти. А в ломбарді вони вже заклали останнє: заклали меблі, заклали зуби бабушкины і, заклали золото, майно і так далі. І вони йдуть у ці гральні зали як люди, які вже залежні. Колеги, зрозумійте одну річ, неможливо в бідній країні зробити так, щоб більшість захворіла на ігроманію, на лудоманію, і потім ці хворі люди будуть виносити останнє і розрушати свої сім'ї. Тому моя правка саме говорить про те, щоб зняти даний законопроект взагалі з розгляду. ГОЛОВУЮЧИЙ. 640 правка, Івченко. Позиція комітету.

Доповідаючому я хочу сказати, знаєте, "Батьківщина", коли зараз виступає, то я вам скажу по суті. Ви зняли обмеження 500 метрів ви зняли правку. І 2279 мої ще колеги будуть ставити на підтвердження. Так ось, моя правка, якщо, по суті ви хочете, вона говорила про наступне: будь-які ліцензії, будь-які відкриття закладів гральних мають узгоджуватися з органами місцевого самоврядування. Штатах 23 штати взагалі заборонили гральні заклади на своїх територіях, а ви сьогодні знімаєте і хочете не узгоджувати з органами місцевого самоврядування. В штаті Нью-Йорк ви знайдете гральні заклади і казино тільки в Атлантик-Сіті, а в Неваді – в Лас-Вегасі. Ось моя правка про це і говорить. Включіть органи місцевого самоврядування і вони розберуться безпосередньо з тими ліцензіями, які ви будете видавати на рівні держави. А свою правку прошу підтримати. Дякую. у нас не федеральний устрій і це не Сполучені Штати, а в усіх інших країнах Європи це робиться централізовано. І якщо б ми ще дозволили місцевим органам самоврядування

За-106 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 668 правка, Івченко. 10:55:23 ІВЧЕНКО В.Є. Я хочу сказати, що "Батьківщина" вам сьогодні і в минулі дні, вже третій день говорить наступне. Ось дивіться, людина втрачає квартиру, людина втрачає майно, людина втрачає все цінне, що є, вона це заставляє, бере кошти і йде в цю букмекерську контору чи в ігровий зал. Спочатку у неї якесь любопитство, вона намагається щось зробити, а потім відбувається залежність. Потім відбувається те, про що ми з вами говоримо. І ця залежність у наших людей, вона не вивчена. в геометричній прогресії, скільки людей хворих на лудоманію. Ви хочете, щоб у нас були розрушені сім'ї, ви хочете, щоб у нас люди шукали швидкого виграшу і ходили в ці заклади, гральні заклади. "Батьківщина" вимагає, щоб ви знімали такі закони. Сьогодні потрібні закони, які безпосередньо будуть допомагати тому лиху, яке є на Західній Україні і боротьбу з пандемією. Тому, будь ласка, третій день "Батьківщина"… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 668 правку, комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 678 правка. 10:56:54 ІВЧЕНКО В.Є. Дмитро Олександрович, зараз звертаюся до вас особисто. Давайте ми не будемо мучити людей, які зараз спостерігають все те, що відбувається у Верховній Раді вже третій день. Ми не приймаємо відповідні закони, які потрібні суспільству, в залі немає голосів. Ось поставте на рейтингове голосування зараз цей закон і ви побачите, що голосів немає, а це означає, навіщо ми витрачаємо час, навіщо ми доповідаємо правки і закликаємо вас і всю монобільшість, щоби ви знімали такі закони. І давайте будемо ставити закони, які будуть допомагати в боротьбі з лихом. Ті зміни до бюджету, які ми запропонували, які пропонував уряд уряд Тимошенко допомагати кожному господарству і кожному фермеру. Ми відповідні законопроекти подали, законопроекти які дають фермерам і фермерським господарствам оформляти землі, і багато інших, які сьогодні, дійсно, потрібні. Поставте, Дмитро Олександрович, на рейтингове голосування і ми побачимо, чи це потрібно сьогодні Верховній відкоментую, якщо ви не заперечуєте. По-перше, ми в розгляді питання і ставити на рейтингове буде некоректно по відношенню до колег. Друге: порядок денний формується на базі тих пропозицій, які надходять від комітетів, в тому числі і від Комітету з питань аграрної політики, членом якого ви є. І цей законопроект також був рекомендований нашими колегами. Тому давайте поважати всіх і подивимось, як далі будуть розгортатися події. Дякую. Можемо не голосувати цю правку, правильно я розумію?

в ці заклади для того, щоб щось виграти, бо їй здається, що це легкі кошти, вони втрачають останнє. Вони роблять останні ставки і виносять з хати все. Зрозумійте, яка може бути серйозна залежність. А у цих людей є діти, є син, є донька, яким потрібно навчатися. Є безпосередньо батьки за яких потрібно піклуватися, а в них маленькі пенсії. Ви сьогодні розрушаєте цим законом сім'ї в угоду ігорній "Батьківщина" просить вас, просто благає, давайте з вами знімемо цей законопроект і будемо приймати закони, які будуть допомагати безпосередньо боротьбі з тим лихом, яке є на Західній Україні. Де непотрібні в селах ці гральні заклади, де непотрібно це в маленьких містах, а це більшість

Шановні колеги, я хочу вам сказати, і нагадати кожному з вас. У програмі Президента Зеленського було поняття що, і було в програмі записано, що кожні важливі питання будуть виноситися на референдум. Подивіться, будь ласка, соціологічне дослідження групи "Рейтинг": майже 60 відсотків людей проти, проти того, щоб знімали заборону, яку запровадив уряд Тимошенко на гральний бізнес і відкриття гральних закладів. Колеги, якщо ви хочете виконувати програму Президента, і на всіх ефірах ви говорите, що ми виконуємо, так, будь ласка, зверніться до людей, проведіть референдум, запитайте громадян і виборців, які за вас голосували, а потім приймайте рішення. Це буде для вас дорожня карта, якщо ви не знаєте як робити. Тому пропонуємо оголосити референдум. А зараз зніміть цей закон. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 891 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 906 правка. Колеги, а зараз я вам хочу сказати наступне: Сполучені Штати, 23 штати безпосередньо, ввели заборону. В Японії жорстка заборона на всі види азартних ігор, там є великі проблеми, чому вони вводять заборону, із залежністю на лудоманів. Запитайте Тимошенко Юлію Володимирівну, хто був ініціатором заборони – саме Міністерство охорони здоров'я, коли побачили, що в геометричній прогресії зростає кількість людей, залежних на азартні ігри. Колеги, в Китаї, коли там дозволені азартні ігри, ви знаєте, скільки людей залежні на лудоманію, на ці всі ігрові речі? Сто мільйонів. Що ви хочете, щоб українці робили? Щоб вони працювали на заводах і фабриках, щоб вони відкривали фермерські господарства чи щоб програвали останні кошти для того, щоб мізерні копійки від податків направляли на інші цілі? Колеги, зніміть даний законопроект, не смішіть… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 906 правку. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 999. Колеги, правка 999 говорить про органи місцевого самоврядування. Говорить про те, що органи місцевого самоврядування чітко мають впливати і це вже правильне рішення на те, кому видається ліцензія на їхні території, впливати на те, де розміщувати заклади і мати право вето. Подумайте про ту децентралізацію, про яку ми вже говоримо 7 років, її потрібно робити не тільки бюджетною, а ще й надавати повноваження. я пропоную надати повноваження органам місцевого самоврядування визначатися: чи потрібно їм хворі люди на лудоманію, чи потрібно їм, щоб в їхньому місті розповсюджувалася ця хвороба, залежність людей, чи все ж таки вони будуть мати право вето. Це є децентралізація – на своїй території органи місцевого самоврядування мають мати право вето на те, щоб там відкривалися ці "однорукі бандити" і заклади азартних ігор. Колеги, прошу підтримати цю правку. Івченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1088. Івченко. Шановні колеги, надання права територіальним громадам брати участь у прийнятті рішення – це правильне введення безпосередньо, якщо ми хочемо ліцензування. Нонсенс, коли до організації проведення ігор не залучаються місцеві громади, на територіях яких планується розмістити безпосередньо заклади для проведення ігор. Колеги, давайте ми ще раз подумаємо над конструктивом. Давайте звернемося до здорового глузду. Давайте повернемося до тих соціологічних досліджень, які ми всі з вами маємо. 60 відсотків людей проти того, щоб їхні діти програвали останнє в закладах безпосередньо азартних ігор. А в цих людей, можливо, є сім'ї, є дружини, є малолітні діти. Ви подумайте про них. Хто ними буде піклуватися, коли батько буде втрачати останнє в цих закладах азартних ігор? Прошу підтримати цю правку по органах місцевого самоврядування. Добре. Ставлю на голосування правку 1088 Івченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 1118. Колеги, ви знаєте, коли в Словенії міністра запідозрили в тому, що він за завищеною вартістю продавав маски під час пандемії і лікарські засоби, то цей міністр пішов у відставку. І кожна країна, кожен уряд, і кожен Президент завжди діють в національних інтересах. Вони мають бачити, що вони роблять для суспільства. Вони мають бачити корисні речі, і вони мають відповідальність. А у нас, на жаль, я так бачу по залу Верховної Ради, коли всі розмовляють, ні Президент, ні безпосередньо парламент сьогодні не працюють на користь людей. Соціологічні дослідження говорять протилежне. Їм не надо сьогодні, не їм, а нам українцям не надо сьогодні ці заклади азартних ігор. Українцям сьогодні потрібні інші речі. І хотілося б, щоб влада прислухалася. І ці соціологічні дослідження говорять про те, що дії, які робить Президент та Верховна Рада , 47 відсотків вже… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1118. Комітетом не підтримана ця правка. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1282. Колеги, "Батьківщина" ще раз вас просить і наполягає, і виборці ваші наполягають. Ви в програмі говорили про народовладдя, і про те, що ви будете звертатися до людей по всім важливим питанням. Колеги, досить важливо, щоб ви звернулися сьогодні з цієї високої трибуни, оголосили референдум з цього питання. Запитайте у українця – потрібні йому азартні заклади в своїх містах чи ні? Запитайте простих українців. А коли 67 відсотків людей потребують соціальної допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг, коли малий бізнес під час пандемії закритий або закривається, і не всі потім відкриваються, хто буде ходити в ці заклади? Звідки будуть братися кошти? Виносити з хатів будуть останнє? Колеги, ми просимо вас зняти цей законопроект. "Батьківщина" просить і наполягає не тільки зняти, а і оголосити референдум. Колеги, дослухайтесь, будь ласка, до опозиції, зніміть… Ставлю на голосування правку 1282. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 1346. Шановні колеги, ви пам'ятаєте народного депутата Олю Бєлькову, яка була у фракції "Батьківщина". Вона до вас звернулася зі сльозами на очах. Я пам'ятаю, як весь зал чув її виступ. Вона розказала про свою родину, вона розказала про свою дитину. І це, повірте, непоодинокий випадок таких речей, які є в українському суспільстві. Ми не знаємо з вами, яким чином будуть діяти люди, які підуть в гральні заклади. Міністерство охорони здоров'я і люди, які безпосередньо відчувають це, вони говорять: "Це буде збільшуватися в геометричній прогресії". Ми прямо сьогодні таким чином вбиваємо здоров'я, здоров'я українців і здоров'я тих людей, які будуть ходити в ці гральні заклади. І здоров'я сімей, які будуть боротися з такими батьками. Почуйте своїх колег. Прочуйте людину, яка через це пройшла, і її сина, який був хворий на лудоманію. 1362, да, правка? 46? 1346. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-90 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1362, Івченко. Колеги, хочу сказати, що Всесвітня організація охорони здоров'я визнала лудоманію гіршим захворюванням ніж наркозалежність і алкоголізм. І у нас сьогодні є ситуація, коли ви забороняєте органам місцевого самоврядування мати право вето на розміщення цих закладів. Ви знімаєте обмеження 500 метрів чи кілометр від навчальних закладів, від закладів безпосередньо дитячого виховання. Ви зрозумійте одну річ: лудоман – це людина, яка в 3 години ночі програла, авось вона щось виграє. Зрозумійте, це непотрібно нашим дітям коли вони біля шкіл будуть бачити таке. Ставлю на голосування правку 1362. Комітетом, бачу, не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. 1383. ІВЧЕНКО В.Є. Івченко, "Батьківщина". Колеги, ще раз вас прошу, правку в підтримку органів місцевого самоврядування, вона має закріпити участь органів місцевого самоврядування у регулюванні діяльності і проведення азартних ігор на території органів місцевого самоврядування. Вони мають мати право приймати рішення про заборону діяльності, організації і проведення цих ігор на території територіальної громади. Вони мають право заборонити тимчасово на 3 роки, на 5 або взагалі відмовитись від того, щоб на їхніх територіях були такі азартні ігри. Крім того місцеві ради мають погоджувати видачу ліцензій. Колеги, оце є реальна децентралізація, це повноваження, які даються органам місцевого самоврядування. В Сполучених Штатах, нагадаю, 23 штати ввели заборону. Тільки в двох штатах на окремих територіях можна розміщувати азартні ігри. А в інших штатах, колеги, за резерваціями неможливо відкривати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Позиція комітету відхилити цю правку, тут йдеться не про це, тут йдеться про ідентифікацію гравця в мережі Інтернет, так що вона відхилена. Добре. Ставимо на голосування 1383, Івченко. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-96 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1390. Колеги, ще раз про органи місцевого самоврядування. Вони мають чітко визначати і якщо вони будуть бачити, що малолітні діти до 21 року, наприклад, ходять, то безпосередньо додержуватися можливості права вето на видачу ліцензій таким гральним закладам, або розміщення безпосередньо в близькості, органами місцевого самоврядування. Ми запропонували механізм, який зробить фінансово невигідним навіть, скажемо, відкриття тих закладів, якщо вони не будуть безпосередньо працювати по правилам. Колеги, ми просимо вас, щоб ви підтримали дану правку, яка говорить про те, що вони мають відшкодовувати ці гральні заклади цим сім'ям, якщо вони знають, що людина хвора на лудоманію, стократну суму програшу. Колеги, ми працюємо для людей, "Батьківщина", і ці правки направлені на здоров'я української нації. Будь ласка, підтримайте цю правку. Дякую. МАРУСЯК О.Р. Ми відхиляємо цю правку. І ви говорите, що буде фінансово невигідно. Я розумію це так: фінансово невигідно їм буде відкривати той заклад, якщо вони не зможуть договоритися з місцевими чиновниками, тоді буде фінансово невигідно. Це спонукає ще додатково рівня корупції. Правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1390 правку. Вона не підтримана комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

права заборони чи вето відкриття гральних закладів, бо вони, можливо, корупціонери. А чиновники безпосередньо центральних органів влади не корупціонери? А те, що вони сьогодні ми віддаємо їм землю і даємо їм право розпорядження землями, колеги це правильно чи неправильно? Подумайте, що таке децентралізація? Яка у вас думка? Децентралізація – це повноваження приймати рішення на своїй території, це вкрай важливо. А ви говорите, що там якісь корупціонери. Так вони вас і обирали, і ви сьогодні йдете на вибори, сказавши про те, я хочу заявити на всю країну, що місцеві органи влади – це корупціонери. От тепер ми подивимося, як ви будете складати списки від "Слуги народу". Про що ви думаєте, коли ви стоїте біля трибуни? Не говоріть дурниць, будь ласка. І дайте повноваження місцевим органам влади. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку 1410. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати. За-96 Рішення не прийнято, правка не врахована. 1412. Колеги, от переді мною виступав, коли по цьому… поправка, мій колега Андрій Ніколаєнко. Він сказав, якщо навіть ви хочете відкривати гральні заклади, то зробіть це професійно, як, наприклад, у тій же Франції. Там неможливо відкрити гральний заклад в місті з меншою кількістю населення 500 тисяч. Якщо ви навіть відкриваєте, відкрийте це в п'ятизіркових готелях, на окремих територіях, прибережних територіях – Одеська, Миколаївська там Запорізька і Херсонська області. Дайте можливість, щоб туди приїжджали іноземці, щоб вони ввозили інвестиції, і тільки іноземці хай програють в наших закладах. І потім ви будете збирати податки, і зовсім професійно будете розподіляти на освіту, на культуру чи на спорт. Зрозумійте логіку, це вірна логіка, яку запропонував мій колега з "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко, підтримайте цю правку. Дякую. Важлива правка, однак, на жаль, теж не підтримана комітетом. 1412, да? Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 1416. Івченко, "Батьківщина". Колеги, от у нас напередодні місцевих виборів будемо приймати зміни у Виборчий кодекс. Всі домовляються з місцевими елітами, з місцевими фермерами, з місцевими вчителями. А ви не хочете запропонувати їм механізм, щоб вони мали право вето на те, щоб відкривалися гральні заклади на їхніх територіях. Ви не хочете займатися децентралізацією. Ви не хочете давати повноваження органам місцевого самоврядування. Колеги, я ще раз вас закликаю, дайте їм можливість: а) право вето на те, кому видається ліцензія. Друге – зупиняти ліцензію. І третє – щоб вони чітко змогли контролювати розміщення закладів азартних ігор. І, будь ласка, я вас прошу не знімайте обмеження біля дитячих садочків і біля шкіл, не знімайте, ці обмеження мають бути, це там виховання наших дітей, а поряд буде відбуватися залежність цих дітей. Колеги, дослухайтесь до "Батьківщини". Ставлю на голосування 1416. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 11:21:00 За-89

Івченко, "Батьківщина". Шановні колеги, я ще раз вам хочу нагадати 2008 рік, коли Міністерство охорони здоров'я побачило, як в геометричній прогресії збільшується кількість людей, які хворі на лудоманію. І уряд тоді Юлії Тимошенко чітко побачив стратегічну ситуацію і ввів цю стратегічну заборону. Так, правоохоронні органи мали відпрацювати таким чином, щоб ці заклади "не кришувались" і не були відкриті безпосередньо, оскільки згідно чинного законодавства введена заборона. Колеги, це вже інше питання до правоохоронних органів, але подивіться, наскільки стратегічно спрацював уряд Юлії Тимошенко. Він боровся за здоров'я українців, за здоров'я українських сімей. Колеги, подумайте, що ви робите з цим законом, ви дозволяєте "прохідний двір" для гральної мафії в Україні "прохідний двір". "Батьківщина" закликає звернутися до людей і оголосити референдум. 2767 – рішення не прийнято. Ставлю на голосування. Рішення комітету було відхилити, тому ставлю на голосування цю правку Івченка. Прошу визначатись та голосувати. За-81 Рішення не прийнято, правка не врахована. 2864. Дмитро Олександрович, знаєте, коли під час пандемії всі комітети працюють безпосередньо в режимі онлайн, скажімо, комунікацій, і цей законопроект, я точно впевнений, те ж саме проходив, зараз має відбутися комунікація. Стоїть мій колега, який доповідач з комітету, і я не відчуваю комунікації. Люди мають відчувати справедливість прийняття вами рішень, колеги, – справедливість. Ви сьогодні знущаєтесь над 60 відсотками українців, які "проти". Ви сьогодні не виконуєте програму Президента, який сказав, що буде звертатися до громадян України. Ви сьогодні стоїте на трибуні і промовчуєте про ті питання, які я піднімаю. Я показую вам приклад західних країн, я показую вам приклад органів місцевого самоврядування, які мають право вето. Ви не хочете навіть коментувати. Тому я прошу, Дмитро Олександрович, щоб коментували кожний виступ і ставили безпосередньо на голосування, щоб люди бачили, які відповіді дає монобільшість і влада. Дякую. Ставлю на голосування 2265. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Наступна правка 997. Колеги, я просто наполягаю і "Батьківщина" наполягає: давайте вести дискусію. Ну не можемо ми такий закон приймати таким чином, як це було з ринком землі, колеги. Ви вночі загнали всіх людей безпосередньо в карантин, заборонили їм їздити безпосередньо в транспортних засобах, закрили метро і вночі ви приймали правки. Правка за правкою без спілкування з аграрними асоціаціями і з аграріями. Колеги, я просто наполягаю, щоб ми або дискутували, або знімали даний законопроект. Я просто наполягаю, щоб монобільшість сказала свою позицію по референдуму. 60 відсотків людей проти цього законопроекту. Давайте скажемо краще, що ми з вами зробили для того лиха, яке сьогодні є на Західній Україні, для тієї повені і для тих домогосподарств, які сьогодні потерпають від великої води. Колеги, давайте про це говорити, а не про покер і і "одноруких бандитів". Будь ласка, коментуйте. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 3461. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-90 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 3466, остання правка Вадима Євгеновича. Колеги, "Батьківщина" зробила все можливе. Ми подали найбільшу кількість правок. Ми боролися проти цього закону. Ми показували в законі зло. Ми показували вам приклади розвинених країн. Ми просили вас, щоб ви не спекулювали на здоров'ї українських сімей. Ми показували вам, як можна дати повноваження органам місцевого самоврядування. Ви ці органи місцевого самоврядування назвали корупційними. Ідіть тепер на вибори з цими людьми, знаючи при тому, що вони будуть займатися корупцією. Будь ласка, колеги, ми зробили максимально. Громадяни України бачать сьогодні ту несправедливість, яка є в залі. Жоден вас не слухає, навіть не вникає в кожну правку. Ви не хочете спілкування. Ви не хочете дискусій. Ви хочете підігрувати безпосередньо цій ігорній мафії, яка протягує закон. Ви сьогодні не виконуєте програму Президента і не оголошуєте референдум. "Батьківщина"… ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? 3466. Прошу визначатись та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка. Васильченко Галина Іванівна. Добре. Дайте 5 хвилин, будь ласка. Шановні народні депутати, дорогі українці! Я найперше звертаюся зараз до виступаючого, до пана Олега Романовича, з тим, щоб ви все-таки ще раз добре подумали і розглянули можливість повернення цього законопроекту на доопрацювання в повторному другому читанні власне в комітеті. Ви добре знаєте, ми багато разів з вами спілкувалися про те, які наші ключові позиції щодо цього законопроекту. Я розумію вашу логіку про те, що потрібно легалізувати гральний бізнес, аби були додаткові надходження до бюджету. Але це все треба зробити в першу чергу, аби закон був в інтересах звичайних українських громадян. Ви, на жаль, зараз відстоюєте лише інтереси представників цього бізнесу. Якщо говорити про конкретні ключові позиції, на яких ми, фракція "Голос", наполягаємо, то це є те, що потрібно забрати будь-яку можливість розміщення гральних автоматів в житлових кварталах. Зокрема неодноразово я вам зазначала, і всюди ми говоримо про те, що потрібно залишити можливість розміщення лише в п'ятизіркових готелях. Я добре розумію, що у вас також є сумніви про те, чи взагалі збереться достатня кількість голосів в цій сесійній залі, адже це дуже резонансний законопроект. І позиція про п'ятизіркові готелі є однією з визначальних і ключових. Крім того, серед таких важливих нюансів, на яких ми наполягаємо, це те, що потрібно повернути ті норми, які були прийняті в першому читанні. Зокрема я маю на увазі максимальну кількість обмежень щодо максимальної кількості гральних автоматів в Україні. В першому читанні була норма про 40 тисяч. Я зокрема із своєю правкою подавала норму про 30 тисяч. Ви, на жаль, забрали будь-які обмеження щодо кількості. І станом на зараз цим законопроектом передбачається необмежена кількість гральних автоматів. Я ще раз наголошую і прошу всіх народних депутатів звернути увагу на ці речі, бо це є дуже небезпечно. Крім того також після першого читання пропала норма про 500 метрів – відстань від гральних автоматів. Це обмеження, щоб не ближче ніж за 500 метрів розміщували гральні зали від закладів соціальної інфраструктури, від шкіл, садочків та інших закладів, що теж є дуже важливим. Також ви не погоджуєтеся зі мною щодо норм про приміщення і території готелів. Ми наполягали на тому, і в мене, власне, є це в правках, і я буду їх ставити на підтвердження, і просити колег підтримати, про те щоби, власне, залишити можливість розміщення лише в приміщеннях приміщеннях готелів, бо зараз в законопроекті зазначено, як "територія готелю". А ми всі добре розуміємо, що можна буде віднести під цю категорію власне "територія готелю". І щоб ми не мали потім такої ситуації, що ледь не на кожному кроці, ледь не на кожному розі і на вулиці, це будуть відноситися певні території як території готелів і там будуть розміщуватися гральні зали. Крім того, ще однією важливою нашою позицією є заборона Інтернет-казино, про що вже багато сьогодні говорив мій колега Олег Макаров. Якщо ми заборонимо Інтернет-казино, це буде підставою для блокування відповідних сайтів. Тому дуже прошу ще раз розглянути можливості забрати оцих три-чотири зірки, повернути норм у про максимальну кількість допустиму гральних автоматів, а також повернути норму про обмеження в 500 метрів. Ви знаєте, сьогодні зранку збираючись на роботу, я дивилася по телебаченню сюжет, де сенаторка з Австралії розповідає як колись вони, до них дуже багато було звернень аби легалізувати цей бізнес. І вона зараз розповідає страшні історії і наскільки вони шкодують, що не встановили достатніх обмежень, аби відповідно легалізований цей гральний бізнес був безпечним для людей і не сприяв розвитку лудоманії. На яких правках будете наполягати, Галина Іванівна?

Рішення не прийнято. Наступна поправка 1823 народної депутатки Васильченко Галини Іванівни. Іванівни. Перепрошую, ви взяли 5 хвилин на доповідь своїх правок.

Зазначу, що Інтернет-казино легалізація є такою самою небезпечною як і просто легалізація казино. Особливо вона є небезпечною через те, що її взагалі практично, Інтернет, неможливо це все врегулювати і неможливо контролювати і монітори в такий спосіб, як ви пропонуєте щодо наземних гральних залів. Якщо ми заборонимо, тоді у нас буде достатньо підстав для того, щоб блокувати відповідні сайти, і для того, щоб до нас не заходили іноземні оператори, і зокрема з країни-агресора, що є неприпустимо, коли особливо в нас в в країні ведеться війна на сході. Я дуже прошу підтримати цю правку і убезпечити наших громадян від цієї…

Ця правка стосується, власне, тих відстаней 500 метрів, про які я говорила. Друзі, я сама є депутатом мажоритарником зі Львова, і у нас насправді дуже густонаселено, і взагалі в центрі міста дуже щільна забудова. І у нас практично, де знаходяться навіть п'ятизіркові готелі зовсім поряд за 100-200 метрів можна знайти школи, і, якщо ми будемо дозволяти розміщення гральних залів у таких приміщеннях і на території таких готелів, ми розуміємо, що це буде ледь не на території шкіл. Тому я дуже прошу, ми ініціювали з моїм колегою на комітеті тоді цю норму, і вона була підтримана і вами пане Олеже, і загалом комітетом. І вона була підтримана у першому читанні. Але, на жаль, своїми поправками до другого читання ви прибираєте цю норму. Ця норма є насправді важливою. Ця норма є насправді 1823, Васильченко. Комітетом відхилена правка. Прошу визначатися та голосувати. За-97 Рішення не прийнято, правка не врахована. 2235. Галина Васильченко, фракція "Голос". Шановні колеги, ця правка є надзвичайно важливою, вона стосується того, щоби залишити можливість розміщення гральних автоматів лише в п'ятизіркових готелях. Ми добре пам'ятаємо, як ви, колеги з монобільшості, колеги зі "Слуги народу", як і Президент, заявляли про те, що гральний бізнес, якщо реалізовувати, то лише в п'ятизіркових готелях і десь далеко за містом, щоб не було безмежного доступу, необмеженого, абсолютної кількості людей. Щоби не розвивати ігроманію і не сприяти розвитку цієї хвороби ще більше в Україні, адже ігроманія лікується значно складніше, ніж алкоголізм чи наркотики. чи наркотики. Я дуже прошу вас, давайте, якщо ми думаємо про державний бюджет, ви будете легалізовувати цей гральний бізнес, давайте зробимо його, цей законопроект, більш безпечним і в інтересах людей, а не окремих представників грального бізнесу. Ставлю на голосування 2265. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-121 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 3358. Галина Васильченко, фракція "Голос". Шановні народні депутати, ця правка стосується, власне, того, щоби унеможливити маніпуляцію стосовно приміщень і територій готелів. Зараз у законопроекті передбачається можливість розміщення гральних автоматів на території готелів. Я вже зазначала, що це є дуже небезпечно, адже тоді можна буде ледь не на кожній вулиці розміщувати гральні автомати, бо, наприклад, території якихось інших об'єктів віднесуть до території готелів і тоді буде дуже багато цих всіх гральних автоматів по наших містах. Я дуже вас прошу підтримайте цю правку, і тоді ми зможемо це врегулювати. І можливість розміщення гральних автоматів чи казино буде лише в самих приміщеннях готелів. Прошу підтримати дану правку і проголосувати, тоді ми убезпечимо наших громадян, і вони не будуть наражатися на небезпеку гральних автоматів... Ставлю на голосування 2265. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-125 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2312. Галина Васильченко, фракція "Голос". така норма була прийнята, але, на жаль, її прибрали. Я дуже прошу підтримати цю норму і зробити закон більш безпечним. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Ставлю на голосування 2312. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 11:42:08 За-109 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2368. Галина Васильченко, фракція "Голос". Шановні колеги, ця правка стосується того, аби обмежити максимально допустиму кількість гральних автоматів на території України. Така норма, зазначу, також була прийнята в першому читанні. Було зазначено про, максимум, 40 тисяч гральних автоматів. Я своєю правкою пропоную цю норму обмежити 30 тисячами, максимум, гральних автоматів. Виходили з того, що брали до уваги іноземний досвід, а також загальну кількість населення України. Насправді, якщо ми залишимо у тому варіанті, як зараз є, коли абсолютно немає жодних обмежень по кількості, це буде дуже і дуже небезпечно. Прошу підтримати дану правку та зробити зробити закон значно безпечнішим та в інтересах звичайних українців, а не лише в інтересах представників грального бізнесу. Прошу підтримати та проголосувати. Ставлю на голосування 2368. Прошу визначатися та голосувати. За-117 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Шановні колеги, я подавав разом від фракції "Голос" багато правок. І багато з них сьогодні вже обговорювалися і, напевне, не треба зараз втрачати час і далі затягувати це голосування. Ми розуміємо всі політичні позиції. Я хотів би розказати ще раз про цей законопроект. Пане Голово, якщо можна, 5 хвилин. Я буду наполягати лише на одній правці і після цього буду ще ставити одну правку на підтвердження. Добавте 4 хвилини, будь ласка. 11:44:14 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Дякую. Шановні колеги, ми в комітеті, насправді, багато працювали над цим законопроектом. І я вдячний багатьом членам комітету, у тому числі Олегу Романовичу, за те, що у нас була плідна співпраця. Цей законопроект міг би бути підтриманий більшою значно кількістю цього залу, якщо б ми не намагалися в нього втягнути всі речі, які погіршують захист наших громадян. Шановні колеги, якщо ми говоримо про те, що цей законопроект принесе нам гроші, то давайте будемо відверті, ми відтерміновуємо оподаткування грального бізнесу на багато років, поки не буде системи і цих грошей в бюджеті не з'явиться. Більш того, давайте не забувати, що це гроші наших громадян. На жаль, для того, щоб наповнити бюджет хоча б на 4 мільярди, вони повинні програти в десятки разів більше. Шановні колеги, якщо ми говоримо про те, що ми даємо якісь можливості місцевим громадам, давайте скажемо відверто, що ми не підтримали позицію і фракції "Голос", і фракції "Батьківщина" про те, щоб громади самі вирішували, де відкривати ці зали, а де – ні. Більш того, поки не прийняті бюджетні зміни, і гроші від грального бізнесу не будуть йти громадам. І ми будемо наполягати, якщо коаліція прийме цей закон, щоб ці бюджетні зміни внеслись і проголосувались якомога швидше. Якщо ми говоримо, знову ж таки про оподаткування, то давайте пропишемо так, що податки і сам бізнес запрацює, коли буде система моніторингу. Тоді ми будемо розуміти, хто ухиляється від податків, а хто – ні. Якщо ми говоримо про п'ятизіркові готелів, в яких буде казино, то давайте скажемо чесно і відверто нашим громадянам, що в цьому ж законі передбачено розташування гральних автоматів – найбільшого зла для наших громадян у три- і чотиризіркових готелях. І, на жаль, ми їх побачимо на вулицях міст, у тому числі ми побачимо їх на вулицях міст, тому що та розумна правка, яку підтримав тоді весь комітет про те, що гральні автомати не можуть знаходитись 500 метрів або ближче від закладів освіти, на жаль, тишком-нишком була прибрана до другого читання. І останнє. Шановні колеги, поясніть мені, будь ласка, якщо наш аргумент при розгляді цього законопроекту – те, що ми приберемо "чорний ринок" гральних закладів, який існував 6 років до цього, тоді як ми це можемо зробити, якщо 6 років у нас не змінюється міністр внутрішніх справ? І більш логічно буде якраз прийняти спочатку відставку пана Авакова, що вимагає фракція "Голос", а після цього говорити про те, що ми можемо владнати якусь ситуацію на вулиці. Шановні колеги, я буду наполягати зараз лише на одній своїй правці, це правка 169, яка дозволяє прибрати гральні заклади, гральні автомати з трьох-, чотирьохзіркових готелів. Після цього, пане Голово, у мене є декілька правок на підтвердження. Я розумію, що це буде в кінці, тому прошу дати мені слово, буду намагатися максимально лаконічно, але по суті обґрунтувати нашим колегам, чому їх підтверджувати неможливо. Я.І. Зараз ми голосуємо мою правку з колегами, 169. Це для того, щоб прибрати гральні автомати з трьох- і чотирьохзіркових готелів.

Ми відхилили цю правку, тому що концептуально вирішили, що локацій, якщо залишити локації тільки в п'ятизіркових готелях, не залишається взагалі місця для цього бізнесу. Ті, хто хотіли, щоб закон не працював... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 169 правку. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-117 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Шановні колеги, згідно того плану який у мене є, всі автори правок, які наполягали на своїх правках вже виступили. А, ні, Мамка ще? А ви будете на всіх правках наполягати чи…? І Карцев, да, буде наполягати? Шановні колеги, відійдіть, будь ласка.

для нашої держави. Але все-таки хочу звернути увагу на те, що такі законопроекти вносяться в зал Верховної Ради тільки з тою метою, щоб легалізувати те, що є в тіні. Але це підтверджує факт відсутності стратегії щодо розвитку такого створення такого бізнесу під контролем держави. В описовій частині законопроекту написано, що цей закон забезпечує реалізацію прав і законних інтересів громадян, підтримки охорони здоров’я, спорту та культури. Ну так знущатися над законом не повинні народні депутати. Тобто до здоров'я цей законопроект немає ніякого відношення. Прошу… 10 правка, так? Шановні колеги, вона врахована частково, да? Автор наполягає на повному врахуванні. Комітет пропонує залишити в тій редакції, яка була. Ставлю пропозицію автора Мамки Григорія Миколайовича на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 586? Г.М. Да. Шановні народні депутати, по суті легалізація азартних ігор у вигляді покеру у мережі Інтернет ми не повинні відноситися до цієї проблематики так як вона є і існує, і давайте щось придумаємо, що ми просто її легалізуємо. Це невірна, це не державницька позиція до такого виду ігор, який хочете легалізувати. Чому? Це розписання в тому, що правоохоронні органи просто не працюють, маючи такий запас правоохоронних органів, а саме боротьбі по кібербезпеці, спеціальні підрозділи, які не можуть ніяк справитись, закрити ці покерні ігри. Покерні ігри, вони по суті шкідливо діють не так на дорослу людину, а для дітей, які уже виросли і працюють в процесі діджиталізації, анонсованою фракцією "Слуга народу", які мають доступи, які приймають ігри, реєструються і по суті ці захворювання, і тяга до гри з раннього віку. Ставлю на голосування 586 правку. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. Рішення не прийнято. Наступна поправка 729. Григорій Миколайович, будь ласка. Шановні народні депутати, ця правка стосується, що голова та члени уповноваженого органу, який на даний час буде створений згідно цього недолугого закону, будуть призначатись та звільнятись з посади Кабінетом Міністрів України за результатами відкритого конкурсу. Хочу звернути увагу як місяць назад Президент України, діячі України сказали, що необхідно призначати фахівців на посади. Можна питання? Фахівець грального бізнесу буде очолювати ще під покровом Кабінету Міністрів? На мою думку, такий підхід до цього законопроекту – фахівця, який буде хворіти і буде тягу до гри мати, призначати на такі посади, просто недержавницький підхід. Прошу все-таки звернути увагу на мою правку, виключити ці питання і зробити окремий… Ставлю на голосування правку 729 народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Ви хочете повністю? 742-а. Добре. МАМКА Г.М. У таблиці відмічено 742 правка. Цю правку я хочу викласти в такій редакції: "Що головою та членом уповноваженого органу, – який буде створений за гроші платників податків, нам мало органів, можуть бути громадяни України, не молодші 35 років, мають вищу освіту, мають досвід роботи, володіють державною мовою, не є членами жодної політичної партії, не є і не були членами організації, забороненої законом або судом, за станом здоров'я спроможні виконувати відповідні службові обов'язки". Чому? Тому що, по суті, якщо ми будемо призначати фахівців у цій галузі, в гральному бізнесі, то необхідно нам взяти довідку про те, що в нього немає відповідного захворювання і тяги, щоб він не використовував… Ставлю на голосування правку 742. Комітет її врахував частково, автор пропонує врахувати повністю. Тому прошу щодо пропозиції автора визначатись та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Наступна правка 997.

"Це запобіжники, коли не може бути призначена головою або членом уповноваженого органу особа, визнана: а) недієздатною, яка має громадянство, підданство іноземної держави або особа без громадянства". Тому що необхідно все-таки в Україні, щоб керували українці, яка має непогашену, незняту судимість, яка має заборгованість зі сплати аліментів. Кричуще питання, а ми його в законі просто не відображаємо. Яка має виражену ігрову залежність – це процес хвороби лудоманії. Але необхідно все-таки визначитися, якщо людина хвора, не має запобіжників, вона… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 748 правку. Ситуація як і з попередньою: комітет врахував редакційно, автор наполягає повністю. Тому прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Григорій Миколайович, наступна вже 997-а – так? Наступна правка стосується щодо фінансування діяльності уповноваженого органу. Хочу звернути увагу виборців, що "Опозиційна платформа – За життя" не буде підтримувати цей законопроект. Чому? Тому що створення нового органу за рахунок бюджету платників податків – це вже є лишнє навантаження на бюджет. "Фінансування діяльності уповноваженого органу здійснюється за рахунок коштів, отриманих від ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням азартних ігор та санкцій за порушення вимог цього закону". Хочу звернути увагу на те, що якщо ліцензій обмежена кількість, якщо гра там інших автоматів – обмежена кількість щодо стягнення коштів проплати, то дайте висновок експерта, який підрахував, що покриття коштів, отриманих від цієї діяльності, вистачить покрити затратну частину. Прошу відповісти голову комітету.

Ні, 748-а. Це та, що врахована частково. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Шановні колеги, 12-а година. Я оголошую перерву до 12:30. О 12:30 прошу усіх бути в залі, тому що я сподіваюся, що ми дійдемо до завершення цього питання. Дякую. Дякую.